предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията

Процедурните правила и Доклада на Комисията. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура на основание чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На основание член 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Народното събрание избира председател на Комисията по предложение на народните представители. съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. На основание чл. 9, във връзка с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Народното събрание следва да утвърди заедно с процедурните правила

Приложение № 3 – Декларация за несъвместимост; и Приложение №4 – Декларация за имущество и интереси. Отношение по Процедурните правила на заседанието взеха народни представители: Борис Ячев, Милко Недялков, Кристина Сидорова, Симеон Найденов и Слави Нецов. След проведените разисквания Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със 7 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. І. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество имущество 1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се правят от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. 2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията се прилагат следните документи: – писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към Решението; писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите, и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към Решението; подробна професионална автобиография; – копие от документи за завършено висше юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност; – свидетелство за съдимост; – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: писмена концепция за работата си като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен и електронен носител; – декларация за несъвместимост по образец – Приложение № 3 към Решението, утвърден от органа по избора. – декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията (Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество) – Приложение № 4. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията заедно с документите по Раздел I се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на електронна поща: anticorruption@parliament.bg не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. IV. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване 1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 2. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със свое решение изготвя списък на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Изслушване на допуснатите кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. събрание. 2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. 3. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат. Народните представители, членове на комисията, могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути. 7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад за проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути. 4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата единствено, за да направя редакционно предложение по отношение на Приложение № 4, където е одобрената от Комисията за противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобито имущество таблица на декларацията, с предложение тази

абревиатурата на Комисията, а във втората част на правоъгълника – входящ номер, година, попълва се служебно. Тъй като декларацията ще се подава в Народното събрание до Комисията, която ще провежда конкурса, няма нужда от тази табличка, която би била атрибут вече на редовната, обикновената, обичайната таблица по образец на новата комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Кирилов току-що, за Приложение № 4.

Бих искал да кажа, че цялата Таблица 4 е много сбъркана, господин Кирилов. Изключително сбъркана! Там има още три графи: попълва се при встъпване в длъжност; попълва се за предходната година; попълва се при напускане на длъжност. Тази таблица е просто копирана това ми беше един от основните аргументи да не подкрепя процедурните правила. Още повече, тази таблица е смесица между две таблици, които по-рано съществуваха в два отделни закона:

и декларацията, която беше по Закона за конфликт на интереси. Смесицата на тези две декларации е довела до това, че в последната декларация – за имущество и интереси, на няколко места примерно се казва: къде да се попълни, колко дялове имаме от известни дружества, което е недопустимо в такава обща декларация. Тази смесица говори също така, че в таблицата има и какви са били доходите на кандидата през последната година, преди тяхното деклариране. Това е възможно да стане по другия закон, когато той вече е встъпил в длъжност. Трябва наистина цялата тази таблица да бъде върната и преработена. Благодаря Ви за вниманието.

предложение за редакция в смисъла, с който започнахте Вашето изказване, аз ще го подкрепя – тоест да отпаднат квадратчетата, табличките, позициите, където тази декларация касае видовете декларации. Действително Действително няма как, когато обединяваме режимите в един закон, няма как да не обединим и обстоятелствата, които се декларират. Тази е първата декларация по новия закон. Тази декларация, може би обяснимо, може би напълно нормално, ще бъде предизвикателство за кандидатите, които ще се състезават за председатели на тази комисия. Ако, пак казвам, направите предложение така както изброихте първите три позиции, аз бих ги подкрепил и бих помолил и колегите да ги подкрепят, но само това са корекциите в таблицата. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Под формата на дуплика бих искал да кажа, че промените, които трябва да се направят в Приложение № 4, са огромни и те не могат да се направят

Подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Кирилов, за отпадане на табличката в Приложение № 4 – първата таблица, където е абревиатурата където е абревиатурата на Комисията с входящ номер, година, попълва се служебно – тази табличка отпада.

Новопостъпили питания за периода от 26 януари 2018 г. до 1 февруари 2018 г.: Постъпило е питане от народния представител Иван Валентинов Иванов към Цецка Цачева – министър на правосъдието, относно политиката на Министерството на правосъдието относно управлението на затворите и настаняването на осъдените с ефективни присъди. Следва да се отговори на пленарното заседание на 9 февруари 2018 г. Постъпило е питане от народния представител Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно политиката в областта на ядрената енергетика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 9 февруари 2018 г. писмени отговори от: - министъра на финансите Владислав Горанов на 17 въпроса от народния представител Манол Генов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова; Анастасова; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Николай Цонков; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Калин Василев; Василев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Петър Петров; Петър Петров; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Валентин Ламбев;

Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Александър Сабанов; Сабанов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков. днешния парламентарен контрол. Първи ще отговаря Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори на един въпрос от народните представители Кольо Йорданов Милев, Николай Цонков, Славчо Велков и Таско Ерменков относно дейността на фирма „МОБА“ към Министерството на отбраната. Заповядайте, господин Милев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната, през изминалата 2017 г. фирма „МОБА“ към Министерството на отбраната е реализирала на пазара 700 броя пистолети „Макаров“ – 9-милиметрови, и няколко хиляди патрони за тях. Нашият въпрос към Вас е: спазена ли е процедурата по провеждане на обществената поръчка, имат ли необходимия лиценз за търговия с оръжие, на коя фирма е продадено оръжието и за каква сума? Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Милев, уважаеми колеги! Господин Милев, ще Ви поправя – не са 700 пистолетите, а са 800, а боеприпасите са 60 хиляди патрона. патрона. На Вашия въпрос, който сте ми задали с колегите Цонков, Велков и Ерменков: съгласно получената от управителя на „МОБА“ ЕООД информация и документи, продажбата на пистолетите и боеприпасите е извършена по следния ред. Докладвам. На 13 юли 2017 г. с докладна записка от същия ден до мен управителят на „МОБА“ ЕООД поиска разрешение за организиране и провеждане на конкурс за продажба на 800 броя пистолети „Макаров“ и 60 хиляди броя боеприпаси 9х18,

представените в същите справки вещи – предмет на искането, са заведени в дружеството по счетоводна сметка 302-1 – Материали. Същите не предполагат дълготрайни материални активи, тъй като стойността им е под прага на същественост. Предвид на това обстоятелство, разпореждането с тях не е в правомощията ми. Компетенцията да извърши продажба на материалните запаси е на управителя на дружеството при спазване на нормативно установения за това ред, предвиден в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. В тази връзка на 28 септември управителят на „МОБА“ ЕООД е издал заповед за създаване на комисия за изготвяне на документация и провеждане на конкурсна процедура за продажба на движими вещи: пистолети „Макаров“ – 800 броя, патрони – 60 хиляди броя 9х18, оловен сърдечник, и бинокли Б8х30 заповед от 28 септември за създаване на комисия, която да направи подбор на дружества, до които да се изпрати покана за участие в обявената процедура. Назначените с горните заповеди комисии са изготвили необходимата по закон документация, която е изпратена на участниците и са предложили на управителя три фирми, до които да бъде изпратена покана за участие в конкурсната процедура. От консултантска къща „Армита“ е била изготвена оценка на вещите, за коeто е представен доклад за определяне на пазарната им стойност. До избраните от комисията фирми са отпратени покани по електронна поща, придружени с придружени с необходимата документация. В срока за подаване на документацията за участие в обявената процедура са постъпили оферти от тези три фирми, а именно: „Фортуна – 13С“ ЕООД, „Оръжие консулт“ ООД и „АйЕсДи България“ ЕООД. След разглеждане и оценяване на офертите на участниците в процедурата конкурсната комисия с протокол от 11 октомври е предложила на управителя на „МОБА“ ЕООД да сключи договор за продажба на движимо имущество с фирмата „АйЕсДи България“ ЕООД, класирана на първо място със следните ценови предложения:

единична цена 0,24 лв. без ДДС, при обявена минимална цена 0,24 лв.; бинокли единична цена 31,50 лв. без ДДС, при обявена цена 30 лв. Със заповед от 11 октомври на управителя

Движимите вещи, предмет на горните договори, са предадени на 23 октомври 2017 г. с протокол на представителя на спечелилата фирма. Сключеният договор е на обща стойност 150 525 лв. с ДДС. С писмо от 15 ноември 2017 г. управителят на „МОБА“ ЕООД е уведомил началника на РПУ – Елин Пелин, служба КОС, за сключения договор за продажба на пистолети, боеприпаси и бинокли. В заключение, видно е от представените факти, че процедурата за продажба на оръжието и боеприпасите е спазена по законосъобразност. Благодаря Ви.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

законовите изисквания. Моят допълнителен въпрос е: влизали ли са тези боеприпаси в апортната вноска на фирма „МОБА“, която е към Министерството на отбраната,

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Милев, много правилно, точно това е идеята за оздравяване на дружеството. Мисля, че съм отговарял на въпрос за състоянието на дружеството. В началото на мандата фирма „МОБА“ имаше задължения от 1 млн. 94 хил. лв. към НАП. Към днешна дата задълженията са стопени на 630 хил. лв. – почти наполовина. Амбицията ни е с мерките, които сме предприели за оздравяване на дружеството, към края на месец април да бъдат стопени всички задължения към НАП, тоест да сме нула на нула. И тези 150 хил. лв., които са получени от продажбата на тези пистолети и боеприпаси, са точно в посока на политиката за оздравяване на дружеството и за изчистване на задълженията му.

Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници. На питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев Илиян Тимчев е отговорено в заседанието на 19 януари 2018 г., петък. На същото заседание 71 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание на парламентарния контрол – 26 януари 2018 г. Поради ангажимент извън страната на министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев на 26 януари 2018 г. председателят на Народното събрание пренасочи разискванията по питането на следващото заседание за парламентарен контрол на 2 февруари 2018 г. Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 19 януари 2018 г., петък. Внесен е втори Проект за решение от 9 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 25 януари 2018 г., четвъртък, който проект е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид. Внесен е и трети Проект за решение от 8 народни представители от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ на 1 февруари 2018 г., четвъртък. Също е изпратен на народните представители в електронен вид. Внесените проекти за решения ще се гласуват както следва: Първо, Проект за решение, внесен от 71 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 854 00-3, от 19 януари 2018 г., регистриран в 12,47 ч. Второ, Проект за решение, внесен от 9 народни представители от от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, № 854-02-8, от 25 януари 2018 г., регистриран в 13,21 ч. И трето, Проект за решение, внесен от 8 народни представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, № 854-02-10, от 1 февруари 2018 г., регистриран в 10,54 ч. Колеги, давам думата на един от вносителите да ни представи мотивите за разискването в днешния ден. Заповядайте, господин Тимчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! 121 общински болници в страната осигуряват възможност за лечение на над 2 млн. българи. Някои от тези болници се намират в трудно достъпни и отдалечени региони, където заедно със спешните центрове са единственият източник на здравни грижи и услуги. Техните пациенти често спадат в групата на здравно неосигурените пациенти и социално слаби хора. И въпреки че има търсене на услугите, които общинските болници предлагат, се получава така, че много от тях са в изключително тежко финансово състояние и съществуването им е застрашено. Как се стигна дотук? Може би основната причина е проблемът с клиничните пътеки и остойностяването им. Цените на пътеките не са актуализирани от далечната 2006 г. Без оглед на инфлацията, трикратното увеличение на минималната работна заплата, цените на консумативите са нереално ниски и не отчитат всичко, което се е променило в България за последните 12 години. Каква е ролята на управляващите за случилото се? Вие управлявате почти без прекъсване от 2009 г. и оттогава нито един от седемте министри, които се смениха на поста „здравен министър“, не обърна внимание на този належащ проблем. Сега, за да закрепите положението, пак хвърляте пари по проблема, без да искате ясна стратегия за решаването му. Заделиха се допълнителни 400 млн. лв. в бюджета на Касата за 2018 предназначени за преостойностяване на някои от пътеките, но кои пътеки? По какъв метод ще се преизчислят цените? Прозрачен ли ще бъде процесът? Това на практика не е ясно на никого. Другата важна причина за състоянието на общинските болници е постоянното повишаване на медицинските стандарти. Тъй като тези лечебни заведения не могат да покрият завишените изисквания на стандарта, се стига до орязване на клинични пътеки, по които преди това общинските болници са работили. Пътеките, които остават, са най-евтините и, въпреки че достатъчно на брой пациенти минават през болниците, евтините клинични пътеки не осигуряват достатъчно приходи и това води до задължаване в дългосрочен план. Тук искам да Ви споделя един проблем, който съм забелязал в дългогодишната си практика в общинска болница: например в хирургично отделение може да се оперира жлъчно-каменната болест, но консервативно не може да се лекува жлъчно-каменната болест. Жлъчната криза не може да бъде лекувана. Пневмониите: трябва пациентът да е над 85 г., за да бъде лекуван в общинска болница, иначе трябва да отиде да се лекува в областната болница. Такива примери мога много да дам. Това трябва да бъде променено. Има още нещо, за което не се говори много, но всъщност оказва голямо влияние, и то е чувството за несигурност на медицинския персонал в общинските болници. Преди всяка акредитация на болницата, с въвеждането на всеки нов медицински стандарт, в общинските болници започва да се говори за преструктуриране, разбирайте затваряне и това кара много лекари и медицински сестри да търсят работа в по-големи областни или държавни болници, където рискът от закриване е по-малък. Парадоксът тук е, че не стига, че в България има сериозен недостиг на медицински кадри, но въпреки това част от работещите в системата се страхуват за работата си. В резултат на всичко това преди две седмици имаше протест, в който взеха участие десетки общински болници. Този протест не впечатли управляващите и не постигна целите си. Допълнителна субсидия за задлъжнелите общински болници не беше отпусната, но за сметка на това Министерството на здравеопазването направи редица празни обещания. Накратко, Министерството си изми ръцете с аргумента, че общините са собственици на общинските болници, а то може само да предложи техническа и експертна помощ за преструктуриране и толкова. Ние, от БСП, обаче смятаме, че това е повече от недостатъчно и държавата има други лостове и възможности, с които да се спомогне за справянето с този належащ проблем.

като стъпка към решаването на въпроса. Този процес трябва да е прозрачен, с участието на всички заинтересовани страни, и да се отчетат факторите, които влияят на цените на клиничните пътеки. Освен това, могат да се създадат нови клинични пътеки за долекуване и да се разкрият легла за долекуване в общинските болници, където това е възможно, защото те могат да послужат за допълнителен източник на приходи. На второ място, Министерството на здравеопазването трябва спешно да се заеме с изготвянето на Националната здравна карта. Как да се правят реформи, ако я няма голямата картина, визията за това как да изглежда здравеопазването? Последният опит на правителството на ГЕРБ да бъде направена Здравна карта завърши с отменянето й от съда. Сега пак на Вас се пада да поправите тази грешка. Здравната карта трябва да отразява демографската структура на населението, да планира и предвижда реалните нужди от лечебни заведения по места. Тя ще покаже също кои общински болници могат да се преструктурират в спешни центрове или в диагностично-консултативни центрове. Не на последно място, изискванията към общинските болници, в медицинските стандарти, трябва да бъдат преосмислени, за да могат да разширят дейността си и да работят по повече клинични пътеки. На фона на общия дълг на болниците, възлизащ на 500 млн. лв., дългът само на общинските болници е близо 100 млн. лв., като неизплатеният дълг е 43 млн. лв. и, въпреки че за година преминават една пета от всички пациенти, получили болнична помощ, това не ги прави „лошото дете“ на здравеопазването, напротив, те са основна част от него и освен лечебната си дейност изпълняват и социална роля. Затова, господин Министър, заявете от тази трибуна, че ще изплатите поисканата субсидия от общинските болници в размер на 30 млн. лв. В зората на демокрацията в България реформата в здравеопазването започна с реформа в спешната помощ, последвана от доболничната, с общопрактикуващите лекари. Реформата в болничната помощ дълго се бавеше. Тогава на един от „бащите“ на реформата му бе зададен въпрос каква ще е реформата в болничната помощ в България и той отговори, че ще се прави в движение. И това стана. Резултатът е пълен хаос в здравеопазването и за 10 г. двайсет общински болници затвориха врати. Може би също така е време да се помисли да има и обществена дискусия дали системата, каквато е сега, общинските болници да са търговски дружества, и дали трябва да се върви към съвсем различен модел на финансиране на болниците? В този ред на мисли решението за бъдещето на общинските болници е само част от големия въпрос за бъдещето на всички болници в страната. Уважаеми дами и господа народни представители, на базата на всичко това нашата парламентарна група Ви предлага да приемете следното решение: първо, възлага на Националната здравноосигурителна каса в срок до 15 март 2018 г. да изпълни Решение № 4 от 17 януари 2017 г. на Надзорния съвет за изплащане на надлимитната дейност, извършена и заявена от общинските болници за 2016 г. Второ, в срок до 3 месеца от датата на настоящото решение министърът на здравеопазването да изготви и представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание: 1. Модел за финансиране на дейността на общинските болници в съответствие с демографските особености и потребностите от болнична помощ на регионите им. 2. Стратегия за кадровото обезпечаване на общинските болници и мотивиране на медицинските специалисти, работещи в тях.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

Уважаеми колеги, предизвикали това парламентарно питане, аз се радвам, че във Вашето изказване сега се постави темата за голямата картина на българското здравеопазване – концептуалният модел, защото именно това е дефицитът на питанията, които предизвиквахте досега. Здравеопазването се нуждае от цялостно преформатиране и аз съм съгласна с Вас, защото разглеждането на проблемите, в случая само на общинските болници, по никакъв начин не решават проблемите на системата. Това, което според мен е най-драматичният проблем в годините, в които се реформира здравната система по здравноосигурителен модел, е разкъсването на връзките между отделните видове медицинска помощ, а именно: първична, извънболнична, специализирана, болнична, спешна. Всичко това пречи пациентът да се чувства сигурен и да знае ясно пътя си и движението в системата на здравеопазване. Това, като стратегия, стратегия, трябва да бъде преразгледано, но голямата картина е наистина като приоритет, и в постигането на показатели на здравето на нацията са разписани в Националната здравна стратегия. Дискусията и дебатът е важно да се случи, но в случая ние фиксираме проблемите само върху състоянието на общинските болници в предизвиканото от Вас питане. И затова ние сме предложили Проект на решение, което е съобразено с действащата нормативна уредба, защото тя не е променена. Макар и много пъти тук, в тази зала, да разискваме различни проблеми на системата на здравеопазване, за съжаление, чуваме, и от опозицията различни послания. От една страна, твърдите, че сме налели много пари, от друга страна, искате допълнителни пари, а Вие не предлагате концептуална алтернатива. Затова, ако искате наистина да бъдете опозиция, която е отговорна, аз Ви моля, ако имате във Вашата програма разписани ясни законодателни инициативи, които да променят действащата система на здравеопазване, да ги представите на дискусия и това ще бъде полезно и за нас управляващите. Защото в рамките на дискусията ние отново ще разменим мисли, но резултатите, за съжаление, могат да останат само в рамките на действащата нормативна уредба. И в тази връзка ние сме предложили на Народното събрание да приеме следния Проект на решение:

1. В срок до един месец министърът на здравеопазването да представи в Комисията по здравеопазване на Народното събрание методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ. 2. В срок до три месеца министърът на здравеопазването да представи в Комисията по здравеопазване на Народното събрание концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ“. Искам да информирам народните представители, които не са членове на Комисията по здравеопазване, че в заседанието на Комисията миналия четвъртък проведохме изслушване на Националното сдружение на общинските болници. Бяха поканени и общински болници, които не са членове на това сдружение. Там колегите представиха своя концепция за промяна на продукта, който се предлага в здравната система, и друг начин за остойностяване и предлагане на медицинска грижа. Това беше изключително полезно, съжалявам, че не всички колеги от Комисията го изслушаха с интерес, защото ние трябва наистина да вървим в тази посока – да се търси друг концептуален модел. В този смисъл трябва да се изслушват специалистите и работещите на терен. Това, което ме притеснява във Вашия Проект на решение, са многото фактически и нормативни неточности. От една страна, Вие сте предложили да се

господин Стойнев! ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Няма да отнемам после вниманието на народните представители. В рамките на 10-те минути представяне аз ще информирам народните представители защо е по-удачно да приемете нашето предложение. В този смисъл искам да кажа, че Вашето решение е неточно, защото това предложение вече е прието от Надзорния съвет, но има друго, последващо решение на Надзорния съвет от 27 януари 2017 г., което не е прието.

Просто искам да не отнемам времето на Народното събрание и да продължа. Искам да припомня на уважаемата госпожа председателка и уважаемите вълнуващи се колеги от левицата, че сме слушали много обстойни изказвания, които нямат нищо общо с конкретната тематика. Здравеопазването позволява такъв еклектичен набор от мисли, за да може да се засегнат всички проблеми и да се прехвърлят на управляващите. Затова, моля да ме извините, но наистина не искам да отнемам допълнително вниманието и времето на народното представителство. В този смисъл продължавам разбора на Вашето предложение. Искам да подчертая, че моделът за финансиране на дейността на общинските болници, както е разписано във Вашия Проект на решение, е ясен за тази година, защото нормативната уредба е еднаква както за общинските лечебни заведения, така и за държавните, и за частните, и за университетските болници. Искам да припомня на народните представители, че във връзка с друго разискване, сме приели решение на Народното събрание, което предполага

в Комисията по здравеопазване концепция за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването, и да представи на Народното събрание въвеждането на единни стандарти за управление на държавни и общински лечебни заведения за болнична медицинска помощ, изготвянето на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното изпълнение. Във връзка с промяната на екипите, управляващи Министерството на здравеопазването, в Комисията по здравеопазване сме получили писмо с желание за отсрочка три месеца до получаването на тази информация, тоест в срок до края на месец март ние ще имаме изпълнение на това решение на Народното събрание. Прецизността в решенията и работата на законодателния орган изисква ние да не повтаряме вече приети наши решения. В този смисъл аз смятам, че изцяло нормативно изчистено е именно предложението за Проекта на решение, което сме направили ние. Темите, засегнати от Вас, а именно преговорите за цените на клиничните пътеки, преговорите за медицинските стандарти и тяхното утвърждаване, не са в правомощията на народните представители. Те са в правомощията на съсловната организация, в правомощията на Националната здравноосигурителна каса, медицинските специалисти и в Министерството на здравеопазването. Разделението на властите е конституционно определено и трябва да се спазва. В този смисъл ние можем да наблюдаваме процесите, но така утвърдената законодателна рамка ни дава право да бъдем само бъдем само контролиращи по пътя на парламентарния контрол, но не може да се месим в дейности, които изцяло са вменени на други организации. Важно е да бъдат чути тези послания, защото ние също апелираме за прецизиране на медицинските стандарти, за преостойностяване на клиничните пътеки, които са останали една или друга причина с малко по-ниски стойности и това пречи на тяхното изпълнение. Добре е да запомните, да проверите и да прочетете клиничните пътеки, че и пътеката за долекуване съществува – това Ви го повтарям няколко пъти от парламентарната трибуна. Големият проблем е в нейната ниска стойност и поради това лечебните заведения не желаят да я изпълняват. Но когато говорим за проблемите на общинското здравеопазване, важно е да имаме цялостна картина на представянето на медицинската грижа, защото общинските болници са център на болничното лечение в определени общини, но трябва да подчертая, че е много важно и там пациентите да имат грижа, която е комплексно представена. Бих искала да апелирам общинските болници да разширяват грижата и възможността за достъп на пациентите до тях, защото много малко са общинските болници, в които са организирани неотложни кабинети, където пациентите на общопрактикуващите лекари от региона могат да получават неотложна помощ в часовете, когато тези лекари не са на работа. Много малко са болниците, които които имат възможност да осигуряват комплексна грижа, и в тази посока ние имаме предизвикателство да реализираме, заедно с Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, едно старо решение за развитието на така наречената „здравно-социална грижа“, която именно може да се вмени на общинските болници и да им даде допълнителни възможности за финансиране. Това са предизвикателствата за развитие и върху тези теми смятам, че е удачно да се концентрира дискусията, защото това ще бъде от полза на грижата за пациентите в различните региони на страната. Благодаря Ви, уважаема доктор Дариткова. Само да уточня, че 3 минути 22 секунди е изказването – от времето на ГЕРБ. Коригирайте го, защото в момента, в който Вие сигнализирахте, аз превключих на изказване. Затова не 9, а 3 минути.

Уважаема госпожо Председател, колеги! В кулоарите на парламента е главният секретар на Българския лекарски съюз доктор Стоян Борисов. Той е официално лице, което има мандата за участие в днешната дискусия. Затова правя предложението да го допуснем в залата и да му дадем думата от трибуната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Обратно предложение – доктор Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, доктор Стоян Борисов беше на заседанието на Комисията по здравеопазването, на което правихме изслушване за състоянието на общинските болници. Комисията по здравеопазването чу становището на доктор Борисов и Българския лекарски съюз. В пленарната зала смятам, че е недопустимо да се даде възможност да се изказва главният секретар на БЛС – ние не сме удостоени с честта тук да присъства председателят на съсловната организация, който е легитимно избран от Събора на Българския лекарски съюз, представител на всички лекари в България. В този смисъл смятам процедурата за недопустима, защото доктор Борисов може да слуша всичките дебати и да

за третото предложение,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

министърът на здравеопазването да изготви и представи в Комисията по здравеопазването концептуален модел за специализация и продължаващо обучение на кадрите в здравеопазването, в това число в системата на общинското здравеопазване.“ Искам да припомня на уважаемите народни представители, че на 8 юни 2017 г. се прие решение на Народното събрание в четири точки, касаещи Стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България. В т. 4 на това решение се казва, че в срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването трябва да представи в Комисията по здравеопазването Концепция за осигуряване, забележете, и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването. Обръщам внимание на тази т. 4, защото преди малко чух намек от доктор Дариткова за това, че смисълът на предложението, което се съдържа в нашия Проект за решение, в известна степен е покрит от тази т. 4. Аз твърдя, че това не е точно така, защото в четвърта точка на Решението от 8 юни 2017 г. се говори за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването като цяло. Нещо повече, разбрахме, че по причините, които изтъкна доктор Дариткова, тази концепция не е внесена в Народното събрание. Само че, доктор Дариткова, за първи път чувам, че Министерството на здравеопазването има право да променя решение на Народното събрание.

Това е свързано с нашия Проект за решение – аз аргументирам Проекта. Неслучайно в нашия Проект за решение говорим за това по какъв начин трябва да бъде извършена специализацията, изискана от министъра на здравеопазването – да представи в Комисията по здравеопазването Концепция за следдипломната квалификация на лекарите в България. Изискваме концепция за продължаващо обучение, защото част от Стратегия 2020 е обучението през целия живот. Неслучайно се спираме на елемента квалификация, защото според нас управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването е изключително важен и отговорен процес. Защо казвам това? Защо в нашето решение ние сме засегнали именно Стратегията за развитието на човешките ресурси? Защото в момента какво се получава? За да има приходи Националната здравноосигурителна каса, общинските болници трябва да сключват колкото се може повече договори по клинични пътеки. За да сключват договори обаче, трябва да разполагат съгласно стандартите с достатъчен брой специалисти. За да ги има специалистите обаче, трябва системата за специализация в България да бъде отпушена, защото Наредба № 1 в момента не функционира по начина, по който очакват българските млади специалисти. На следващо място, ако се намерят кадри в общинските болници, по правило те са високоплатени, има свободно движение на дипломи в някои от лечебните заведения. Затова ние предлагаме, на първо място, крайъгълният камък в тази дискусия да бъде дискусията за човешките ресурси. На следващо място, искам да отбележа, че моделът на здравеопазването, в това число и на общинското здравеопазване, е деформиран през годините. Онова, което беше замислено в началото, въобще не намира никакво продължение през следващите години. Тези 6%, които бяха заявени в началото, министър Ананиев знае много добре, бяха само за извънболничната помощ. След това се прибавиха 2% и беше натрупан резерв от

стотици милиони, само 265 милиона, тоест една шеста от всички средства за болнична помощ, отиват в общинското здравеопазване, плюс 30 милиона от Министерството на здравеопазването. Вижте какво се получава – с една шеста от парите за болнична помощ на Националната здравноосигурителна каса се обслужват една трета от българските граждани, които са здравноосигурени. С една шеста от парите – една трета от населението. Това е страхотна диспропорция и се дължи на структурни проблеми на модела. Затова ние предлагаме решителна и дълбока промяна. Най-често коментираните, включително в дискусията в Комисията по здравеопазването, проблеми са „Дайте да дадем повече средства“ – 30 милиона,

Това, което трябва да направят, да кажем, договорните партньори от съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса. Е, няма как да бъдат ревизирани цените на клиничните пътеки в полза на клинични пътеки, по които работят общинските болници, защото тези пари трябва да бъдат взети от други клинични пътеки.

Здравната комисия, с това, че в чл. 45 от Закона за здравното осигуряване е казано, че

разходи? Ние винаги сме твърдели – колеги от БСП, чуйте и това: тъкмо затова, че стопанската част от разходите са търговска дейност, лечебните заведения са регистрирани по Търговския закон. Защото в Закона за здравното осигуряване никъде не е казано, че медицинската помощ съдържа и консумативи, нафта и така нататък, да не изброявам всички останали неща. Затова ние предлагаме и собствениците чрез държавния бюджет, чрез трансфер към бюджетите на общините да поемат стопанските разходи, а Националната здравноосигурителна каса да заплаща единствено и само медицинската дейност. Това може да се случи, разбира се, в рамките на следващ бюджет. Благодаря

– 16, „Обединени патриоти“ – 8, Движението за права и свободи – 7, „Воля“ – 5, нечленуващи в парламентарни групи – 5. Знаете, че изказванията на министъра не влизат в този час, който е за разискванията. Той може да вземе думата по всяко време. Откривам разискванията. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, доктор Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Борисов, извинявам Ви Не мога да не взема отношение по парадоксалната ситуация, която представи доктор Дариткова. Управляващите нямат концепция за развитие на нещо, в случая – общинското здравеопазване, и питат опозицията: „Вие защо не предлагате?“. Чакайте, нали затова хората Ви дадоха правото да управлявате? Вие трябва да предлагате концепциите, защото сте по-умни. Господин Министър, нашият анализ – състоянието на общинските болници се различава от състоянието на областните и университетските болници, въпреки че доктор Дариткова се мъчи да каже, че проблемите са като че ли едни и същи. Защо? Защото общинските болници работят в демографски отслабени райони, тоест те нямат достатъчно пациенти, които да обезпечат съответната медицинска помощ, която да бъде платена в повечето случаи от Здравната каса. Пример – печално известната болница в Нова Загора.

Общинският съвет в Нова Загора налива по 100 – 150 хил. лв., които ми е казала уважаваната колежка – депутат от Нова Загора, обаче те не стигат. В един момент: „Стига сме наливали пари“ и решава да я включи в приватизационната програма на общината – вчера тя вече е включена. Във връзка с това имаме два въпроса към Вас, господин Министър. Първият: общинските болници според нас би следвало да се финансират като ведомствените болници, които също нямат достатъчно ведомствени пациенти. Тоест за това, че 24 часа дежурят и са готови да приемат пациенти, те трябва да получават издръжка през Министерството на здравеопазването; а за медицинската дейност, която са извършили за всеки пациент, който е влизал в болницата, съответно договор със Здравната каса. Нашето голямо опасение – без да обиждам общинските съвети от тези общини, които имат болници, считам, че те нямат достатъчно компетентност да определят концепцията за приватизация на своите болници. Аз не искам болниците да се приватизират, болницата в Нова Загора, и на нейно място да имаме шивашки цех, тоест искам приватизацията, не сме против нея, но тя да бъде с правила, които да обезпечат достатъчно по количество, обем и достъпност медицинска помощ на населението от Нова Загора и другите общини около нея. Защото 36 км до Сливен, 36 км до Стара Загора или горе-долу толкова, 30 км до Раднево, хората няма къде да ползват медицинска помощ. Ако Министерството на здравеопазването със своя инструмент – Националната здравна карта, която се надяваме, че ще излезе скоро, каже, че в Нова Загора трябва да има болница, то трябва да направи всичко възможно там да има болница и да определи тази болница на какви медицински критерии – като достъпност, обем, количество, трябва да отговаря, което, господин Министър, според мен в Закона за лечебните заведения в първия му вид имаше глава „Приватизация на здравни заведения“, която беше отменена. Мисля, че е време, имам предвид, че първата лястовичка – Нова Загора, гръмна. Вероятно ще има и други. Министерството на здравеопазването трябва да каже на какви критерии трябва бъдещият приватизатор на всяка болница в страната, за да осигури той именно медицинската помощ, необходима за пациентите от района на съответната болница. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доктор Йорданов. Реплики към изказването? Не виждам. Изказване? Доктор Джафер, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Общинските болници са в дълга, тиха агония вече години наред. От време на време при форсмажорни обстоятелства, това обикновено става около приемането на бюджета и след приемането му, те излизат пред обществеността, пред ръководството на Министерството на здравеопазването и заявяват какви са техните проблеми и искания. Спестените обаче от общинските болници средства няма да спасят държавното здравеопазване, държавните лечебни заведения. Впрочем това делене е толкова условно, че е контрапродуктивно, защото, тук беше казано, системата е прекалено фрагментирана и деленото на общинско здравеопазване, на държавно здравеопазване, на частно здравеопазване няма да реши нито един проблем. проблем. Пациентите въобще не се интересуват каква е собствеността на лечебното заведение, в което се лекуват – дали е общинска болница, или държавна е абсолютно формално разделение. Ето защо ние не приемаме тезата, че Министерството на здравеопазването няма ангажименти към общинските лечебни заведения. Напротив, ако гледаме системата в цялост, ангажиментите са много ясно разписани и те са в законодателството. Въпросът обаче е, как с рационални аргументи, с рационални инструменти, включително финансово, да се намери едно социално приемливо решение, да се намери социално приемлив резултат? всъщност общинските лечебни заведения консумират само 15% от целия ресурс, отделян за болниците, и в същото време предлагат здравна медицинска грижа на два милиона от населението на България – на две трети от територията на страната. Каква точно е солидарността в солидарната ни система днес, когато дисбалансите се задълбочават и ще Ви кажа защо – 2010 г. на един гражданин на Велики Преслав или на Нови пазар Касата плащаше за болнично лечение 22 лв., при 200 лв. на човек, лекуван в болницата в София – на жител на София. Сега тези дисбаланси изглеждат още по-задълбочени и са 35 лв. в Нови Пазар, в Преслав, срещу 350 в столицата, тоест Касата дава повече пари за болниците, но те отново не отиват в онези малки отдалечени населени места и в тези общински болници. Няма корупция в тези болници. Няма нерегламентирани плащания точно в тези болници, за разлика от много други, които предлагат висшия пилотаж в медицината. Но тези болници нямат и амбицията да правят нещо от рода на неврохирургия, кардиоинвазивни процедури. Те искат да предлагат основна, базова помощ, защото демографските проблеми са изключително сериозни точно в тези общини, които те обслужват. Ето защо този разговор ми се иска да е по-сериозен и да доведе до консолидация, а не до разделение и противопоставяне отново. Голяма част от тези болници са преструктурирани, господин Министър. Ето защо Вашият призив, на Вас и на Вашия екип – да се преструктурират, не се прие с разбиране и ще Ви кажа защо. Голяма част от тези общински болници отдавна си закриха АГ отделенията заради демографските проблеми там и състава на населението. Те отдавна нямат хирургични отделения заради човешките ресурси. Но държавата трябва да каже, че подкрепя усилията им да имат поне вътрешно отделение, нервно отделение и педиатрично, ако има потребност от това. Предлагате им преструктуриране, но трябва да кажем как точно ще се финансират дейности по дългосрочна грижа от рода на обхвата на хосписите или палиативни грижи. Те не са ангажимент само на пет-шест болници, които така или иначе не искат да вършат тази дейност. Ето защо смятам, че днес трябва да се обединим около това, че има рационални решения, които трябва да бъдат подкрепени, и които са предложени от общинските болници. Например преразглеждане на медицинските стандарти, за да спре надлъгването. В момента има едно надлъгване между всички лечебни заведения и Касата. Да се увеличи цената на тези клинични пътеки и това е реалистично, защото в момента текат преговорите по основно, по които работят тези болници. Те не са променяни от 2005 г., а минималната работна заплата се промени пет пъти и тя в момента е 510 лв. Адекватно финансиране на пътеките за долекуване, за които вече казах – продължително лечение и хосписите. Лимитирането не доведе до желания резултат, тоест грешният модел на финансиране генерира дефицит и той не е само за общинските болници. Говорим днес за общинските болници, но ситуацията е трагична и при областните, и не са само Враца, Видин и Ловеч. Кой ще говори за огромните дългове на държавните, университетските болници? В системата пет лечебни заведения консумират 70% от ресурса за болници. Отново нашия въпрос към Вас го задаваме под тази форма. Смятате ли, че с някакви рационални финансови предложения може да се постигне социално приемлив резултат, защото това очакват? Няма кмет и общински съвет, които да искат закриване на болницата, а хората там ще бранят своите лечебни заведения, защото те и сега 90% предпочитат да се лекуват там

колеги! Да, наистина е необходимо преоценяване на клиничните пътеки и нова методика по тяхното формиране, защото както каза и колегата Тимчев, от 2006 г. те не са пипани, а инфлацията почти изяжда тези средства. Необходимо е изплащане и на надлимитните средства, защото, така или иначе, те са изработени от болниците и това ги задължава Конституцията. Необходимо е и преструктуриране на някои общински болници в България. Похвално е и това, че Министерството на здравеопазването предлага методично и аналитично подпомагане на общинските болници. Но това, колеги, за мен не е достатъчно. За мен е много важно болниците с публична собственост – дали тя е общинска, или държавна да бъдат равнопоставени, защото гражданите имат равен достъп на здравеопазване и това дали те живеят в областния град, където е държавната болница, която се подпомага от Министерството на здравеопазването, или живеят в по-малката община, където се намира общинската болница, те трябва да имат еднакъв достъп до здравеопазване, еднакви условия и те имат желанието държавата и Министерството на здравеопазването да се грижат за тяхната болница така, както се грижи за държавната болница. Ако мога образно да се изразя, в много общини, общината не е майка към общинската болница, а мащеха. Ще си позволя да кажа, че в много общини има случаи когато общинският съвет като принципал на общинската болница отнема

Реплики? Няма. Заповядайте, госпожо Захариева. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, няма как да не взема отношение, след като основните изказвания по отношение на днешния дебат и разискване по днешната тема се обвързват с болницата в Нова Загора. Ще си позволя да започна с малко предистория 2007 г., когато в община Нова Загора след поредните местни избори БСП загубиха властта, влязохме в общината и с ресор заместник-кмет, който отговаряше тогава и за образованието, и за здравеопазването трябваше да се срещна челно с един изключително сериозен проблем в общинската ни болница. Проблем, който беше реализиран с активното участие на местната власт тогава. Да, общинските болници са проблем на местните власти основно, това е начинът, по който местните власти решават общинското здравеопазване. Така е и сега по цялото действащо законодателство. Тогавашното ръководство на местната власт беше решило и беше прехвърлило, и подарило на един известен медицински елит в Сливен една голяма част от нашата болница – доста непечелившо за общинската болница „Света Петка“ и доста печелившо за въпросния медицински експерт. Още месец декември 2007 г. на среща с общинското ръководство тогава целият екип от лекари, който беше много по голям, за съжаление, от този, който е в момента, защото тогава имахме и хирургия, и доста отделения, които работеха много активно. Целият медицински екип поиска от нас категоричното изчистване на тази ситуация и връщане на всички отделения и цялата общинска болница „Света Петка Българска“ да работи в полза на общината и в полза на гражданите на общината, а не в полза на определени частни интереси. Може би година ни струваше, уважаеми колеги отляво, уважаеми доктор Йорданов, за да възстановим това правилно решение към този момент през 2008 г. в отговор на исканията и на гражданите, и на лекарите в тази болница. И ние успяхме! Успяхме, въпреки всички трудности и проблеми, които и тогава имаше в сферата на здравеопазването. В резултат на цялата тази наша дейност – на общината, и на ръководството на общината, болницата започна да работи отново в своя вариант като изцяло общинска болница. През годините обаче всички Вие, специалистите, защото аз не съм специалист в тази сфера, много често подсказвате и казвате какви са различните проблеми. Нашата болница не бяга и няма как да се спаси от тези проблеми, които съществуват в общинското здравеопазване. Един обаче от най-сериозните проблеми, който засегна развитието на болницата при нас, е разположението на града ни. Да, Вие преди малко казахте – ние сме близо на 30 км от Сливен, на 30 км от Стара Загора, по магистрала „Тракия“ се стига за 15 минути до Ямбол, където е Частната кардиологична болница, за един час се стига до Бургас, за един час се стига до Пловдив. Вие сами знаете в тези градове колко лечебни заведения има. Голяма част от нашите граждани с пълно основание търсят и предпочитат по-добрата медицинска обезпеченост в големите градове – в големите общински и частни болници. Това провокира и една част от лекарите, работещи в болница „Света Петка Българска“ – Нова Загора, да си намерят и другаде работа, която им дава по-голямо развитие и по-голяма възможност да се развиват като специалисти. И хирурзите ни, и АГ-специалистите ни, и лекари ни, и лекари от различни специалности предпочитат да отидат в по-голяма болница, където има по-активна дейност, с която те развиват собствената си кариера. И аз не мога да обвинявам никого от тях, че е напуснал болницата. Струпването на редица факти и редица явления – социални, ако искаме да ги наречем, доведе до това, че болницата в последните няколко години има наистина финансови затруднения. Какво е направила общината? 2009 г. община Нова Загора разкри, построи и откри чисто ново Инфекциозно отделение, което беше платено със собствени средства и е близо над милион, милион и 200 хиляди по памет. Всяка година в бюджета на общината се заделят средства като средна сума казвам около 100 хил. лв., някога са 80, друг път са 100 – 150 в зависимост от това, с което подпомагаме стопанската дейност на болницата си. си. В решението, което само преди няколко дни беше обсъждано – в сряда, на сесия на Общинския съвет в Нова Загора, беше заложено и в Програмата за приватизация да бъде поставена болницата. Знаете много добре, уважаеми колеги, особено тези, които сме работили в администрация, че програмите за приватизация се гласуват януари месец на сесията с бюджета. Няма как в средата на годината да решиш да правиш такова нещо. Това, че болницата се включва, първо, не е задължително условие то да се случи. Ние търсим, общинското ръководство търси алтернатива да запази здравеопазването на местно ниво и да запази възможността новозагорци да имат здравеопазване. Искам тук, от тази трибуна, категорично да заявя, че няма да позволим никакви спекулации с това, че закриваме болниците и болница в Нова Загора няма да има. Напротив, приватизацията не означава закриване на болницата, а означава алтернатива да се запази под друга форма здравеопазването в нашия град. Самата доктор Джафер преди малко каза, че за гражданите и за пациентите не е важна собствеността, важно е да има предлагане на здравни и медицински услуги. Много държа да заявя, че включително с гласуването и вкарването в Програмата за приватизация на нашата болница, Общинският съвет на своето заседание в сряда е взел решение отново за подпомагане на този етап с 80 хиляди на нашата болница. Тоест, ние ще проследим всички възможности, които има пред развитието на здравеопазването. Категорично подкрепяме всички в община Нова Загора и много голяма част от Общинския съвет, като изключа представителите на БСП, тази мобилизация и това решение на Министерството на здравеопазването. И аз тук искам специално да се обърна към господин министъра: да, ние много искаме да видим и да имаме тази стратегия за стабилизиране, оздравяване и развитие на болниците. Тя преминава през всички наши усилия и ние трябва да намерим онзи общ път между местните власти, като разпоредители на общинското здравеопазване, и централната изпълнителна власт, за да дадем възможност в най-доброто възможно количество да се даде максимално доброто качество на здравеопазване в малките райони. (Реплики.) И накрая, ще си позволя едно политическо изречение, защото защото здравеопазването за мен не е тема, с която трябва да си играем на политики, и не трябва да плашим хората. Изключително разочарована съм от реакцията на колегите от БСП от сливенската организация. Защо? Защото, уважаеми колеги, ако Общинската организация на БСП – Нова Загора, е васал на областната организация на БСП, то община Нова Загора не е такава. Община Нова Загора има правото да решава местните си проблеми, има орган местен общински съвет, който взема решенията за тези проблеми

Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Захариева, нямах намерение, собственото си изказване, да взимам реплика към някои от колегите, дискутиращи в зала. Ще ме извините, но Вашите участия започват да ми приличат на един разказ от от Декамерон – „Вкарването на дявола в пъкъла“. Където се появи някаква тема за дискусия – а тук темата за дискусия не е новозагорската общинска болница, извинявам се, че го казвам винаги всички стрели се отправят или към областната организация на БСП, или към БСП и към колегите отляво. Поставянето на проблемите, които си позволихме да поискаме в присъствието на уважаемия господин министър, не касаят едната общинска болница, да не правя коментар, че откриването на Инфекциозно отделение в Нова Загора е без всякакъв професионален смисъл. Не знам какви са били причините това да се случи, но това говори за доста сериозни дебаланси в

Един път си позволих към друг колега – когато човек не е специалист в една област, да се пали с местния патриотизъм и да доказва колко правилни са били решенията в един или друг момент от историята на една община, той няма да спомогне за дебата в момента. Мисля, че всички, които се изказаха до момента, до Вас, за съжаление, позволявам си да го повторя, търсеха възможност за една дискусия в национален план, а не в регионален и не поднесена по този начин – казвате, че не искате политизиране на дебата, но завършвате с политическо обръщение отново към лявата част на залата. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Захариева,

Цялото Ви изказване си противоречеше. От 2007 г. сте поели управлението в Нова Загора и оттогава болницата е в такова състояние. Онзи ден на митинга, на който присъствах, Ви нямаше. Ние водихме борба и няма да допуснем да се закрие тази болница. А това дали ще се приватизира, или не – е друг въпрос.

Не знам дали трябва човек да се радва, да се изненадва, или да се гордее, че успява с изказванията си да създава дисбаланс и напрежение. В крайна сметка аз абсолютно ще се съглася с Вас, че тук дебатът трябва да е национален. Провокирана бях да го направя за да се познае какъв е проблемът в местния ни район. Може би със сигурност ще ми дадете примери и за други градове – те всъщност ще дадат цялата картина за за развитието на общинското здравеопазване. Тук някои от колегите ми подсказват да поискам пример да представите добри практики в сферата на общинското здравеопазване с болница „Свети Мина“ Пловдив; други хора ми подсказват да кажа, че много важно за това развитие е как местната власт

Професор Михайлов, извинете за моето незнание. С цялото ми уважение към всички лекари – с това започнах, че не съм специалист и няма да си позволя да коментирам медицински, но има едно хубаво послание, което Световната здравна организация дава и аз знам, че Вие го знаете прекрасно:

Не е фалирала. Уважаеми колеги, сега ще Ви кажа. Когато станах директор – да знаете в Пловдив БСП не е управлявало, там управлява ГЕРБ. Когато станах директор на „Света Мина“, при мен дойдоха активисти на ГЕРБ и ми казаха: „Трябва да пререгистрираш болницата като медицински център“, защото тя беше подготвена да стане медицински център. Аз не се съгласих и я запазих. Въпреки това, целият ресурс на община Пловдив отиде в другата общинска болница. Аз се гордея, че ние спасихме болницата и има болница там,

Заповядайте, доктор Поповски.

наистина са в много сериозно финансово положение, което рефлектира от това, че имаме две много тежко сбъркани съотношения във финансирането на здравеопазването в Република България. Първото нещо, което зависи от нас, защото второто зависи повече от Лекарския съюз и от НЗОК, това е, че при гласуване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса болничната помощ по Закона за бюджета на НЗОК, който ние гласувахме преди два месеца, е по-малко от 50% от общия бюджет на Касата. милиард и 800 милиона при три милиарда и 800 милиона сборен бюджет, тоест под 50% от този, който трябва, от общия бюджет. Тук влиза болничната помощ в общинското, в държавното здравеопазване и в болниците със смесена собственост, каквито са областните болници. Другото тежко сбъркано съотношение е в цените на клиничните пътеки, което не зависи пряко от нас, а зависи от Рамковия договор между Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса.

Няма нито една болница в България, в която като себестойност цезаровото сечение да струва на тази болница по-малко от 1000 лв., а се плащат 580 лв., пак казвам, като нормално раждане.

протезиране на аортна клапа с екстракорпорално кръвообращение – 13 хил. 500 лв. Нали си представяте, че тази наистина сложна операция, която се прави в суперспециализирани болници, но все пак струва 26 цезарови сечения наведнъж?! Такова съотношение в нормалния свят няма никъде! Така че ние, това което зависи от нас и се опитахме да направим, още с предния министър коментирахме и се радвам, че този – новият министър, е финансист и ще можем, евентуално в този мандат, да променим някои от тези ненормални съотношения в цените. И ние направихме първата стъпка – в новия бюджет на Касата, от 407 милиона увеличение за 2018 г., ние дадохме 367 милиона на болничната помощ, което е около 90 на сто от увеличението. Дадохме ги там, където проблемите са най-сериозни. Общинските болници страдат точно от тези две сбъркани съотношения, защото те работят на нискофинансирани пътеки и от това те не могат да се самоиздържат – от клиничните пътеки, и посягат към общинските бюджети, където общините и общинските съвети не са длъжни да ги дофинансират като дейност, но го правят от хуманност и заради това, че не искат да се затвори съответната болница. Затова предложението на доктор Дариткова е много разумно – да дадем на министъра един реален срок от един месец, сравнително къс реален срок, срок, Министерството да предостави на нас една нова методика за финансиране на тези общински болници и до три месеца – вариант за преструктурирането им там, където има нужда. Ако си спомняте, и министърът каза, че Националната здравна карта ще бъде готова до 31 март. Тази национална здравна карта трябва да бъде готова, за да се изпълни втора точка от това, което предлага доктор Дариткова, тоест ние трябва да знаем потребностите на всяка една от тези 28 области от хоспитализация, от легла, от възможности за болнична помощ, за да можем след това при готова национална здравна карта да тръгнем да търсим варианти да спасяваме общинското здравеопазване, така че ние не можем да слагаме каруцата пред коня. Затова моята молба е да гласуваме днес това предложение, което е наистина разумно и което дава къси срокове и напряга администрацията на Министерството, но нямаме друг вариант. Ние знаем колко е тежка ситуацията в общинските болници. Затова пожелавам успех на новия министър в една нелека дейност, която му предстои в следващите, буквално два-три месеца. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Поповски. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни Определено считам, че днешният дебат за общинските болници е важен и необходим, за съжаление, много, много закъснял. Защо е важен? Важен е, защото общинските болници имат своето място в болничното лечение на българските граждани. Освен това, общинските болници, за да водим дебат днес за тях, показва, че имат проблем и то проблеми структурни, проблеми управленски, проблеми кадрови, проблеми финансови, а в много от случаите тези проблеми са комплексни. Ето защо в последния месец аз направих две срещи – едната среща с част от ръководството на Управителния съвет на Националното сдружение България, а другата среща беше със самата Асоциация на общинските болници. На тази среща ние постигнахме консенсус по много въпроси, макар че след това излезе информация едва ли не, че срещата ни е била за тези 30 млн. лв. Ние се разбрахме в рамките на нашето законодателство, действащото в момента, всяка една от страните какво може да постигне. Аз, като министър на здравеопазването поех ангажимента да направя пълен анализ на бюджета на Министерството на здравеопазването и всички възможни, целесъобразни икономии да бъдат насочени към увеличаване на размера от 28,5 милиона по методиката за финансиране на общинските болници. Втората тема, която засегнахме, е да използваме всички възможни механизми, които позволява преговорният процес за националния рамков договор и да направим така, че да решим част от проблемите, които са свързани с общинските болници, в това число и преразглеждане на някои от цените, най-вече профилактика, детско, майчино здравеопазване и някои други, разбира се. Преди малко беше поставен въпросът за националната здравна карта. Ние сме убедени, че до края на преговорния процес ще бъде готов целият пакет от нормативни актове, които са необходими, за да бъде подписан и осъществен на практика Националният рамков договор. Това е националната здравна карта, това е основният пакет от дейности, които заплаща Националната здравноосигурителна каса, това са алгоритмите на клиничните пътеки и това са медицинските стандарти. Ние искаме да започнем изпълнението на новия рамков договор с пълен комплект от нормативни актове. Освен това ние поехме ангажимента като ведомство, което провежда политиката в областта на здравеопазването, да окажем методическа помощ на всички общински ръководства, за да могат да направят всичко, което е необходимо, за да се оптимизира и преструктурира работата на общинските болници. Не казвам – на всички. Има много добре работещи общински болници, но там, където е необходимо. За съжаление, към края на миналата година неразплатените разходи на общинските болници наистина възлизат на 98 млн. лв., в това число 43 млн. лв., които са просрочени към кредиторите и длъжниците, но ако ние се опитаме да направим един времеви анализ на натрупване на тези задължения, ще видите, че последната година – 2017, просрочията са нараснали само с 1 млн. лв. Този процес е много дълъг и е около десет години, в които болниците са ставали във все по-лошо и по-лошо финансово състояние. Питам аз: през тези всичките десет години защо не са се предприели необходимите мерки на по-ранен етап да може да бъде спрян този процес, за да няма сега 10 или 20 болници, които са готови за фалит? И ние затова искаме да помогнем, за да можем да ги преструктурираме, а не да ги закриваме. Дебатът, който водим днес, според мен, е ограничен. Ако искаме да имаме успех в този дебат, трябваше да говорим за проблемите на цялата болнична помощ – общински, държавни с 50 и над 50% участие, университетски и частни болници. Само така можем да направим правилните анализи и изводи, да предприемем правилните мерки в областта на болничното здравеопазване. Даже не само болничното здравеопазване, ние трябваше да обхванем всички видове медицински дейности, за да видим състоянието и взаимоотношенията между отделните участници в здравния процес. Вие знаете, че от много години присъствам тук, при Вас, когато разглеждаме бюджета на държавата и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Същото участие и същите дебати е имало и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Обикновено винаги са ни обвинявали, че наливаме пари в нереформирани системи. В този смисъл искам да Ви кажа, че нашето здравеопазване, независимо от това, че всяка година ние сме давали по 300 – 400 и повече милиони лева, нашият пациент, нашият български гражданин не е доволен от качеството на своето лечение. Искам да кажа, че нашето здравеопазване е болно. То се нуждае от лечение, само че толкова много години никой не написа рецептата за това лечение. Днес пред Вас аз поемам ангажимента, че в рамките на няколко месеца ще разработя нов модел за регистриране, функциониране, управление и финансиране на медицинската помощ. Този модел трябва да промени и да измести съществуващия в момента. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) След като стана готов, аз ще направя сериозно обсъждане с всички институции, които са заинтересовани. Това са и експертите в правителството, комисиите в Народното събрание – Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси, Социалната комисия, Правната комисия, с всички съсловни организации ще направя разговори и с всички асоциации и сдружения на болничната и извънболничната помощ. Тогава когато проведем този дебат, тогава когато хората ми повярват за този модел, който ще предложа, ще изготвим съответните законодателни промени. Дай Боже, те да станат готови до есенната сесия на парламента, за да могат да бъдат приети и да подготвим системата да работи по новия механизъм от 1 януари 2019 г. Ако времето не ни стигне, ще направим всичко възможно

той се е изчерпал напълно. С някакви странични мерки, с някакви палиативни мерки той не може да бъде възстановен. Затова днес поех това обещание пред Вас. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

Аз съм много поразен и приятно изненадан от откровението, с което Вие представихте Вашата визия, която напълно съвпада

Но ще помоля всички колеги да си припомнят стенограмата от месец май – първият дебат беше посветен на състоянието на цялото българско здравеопазване. И тогава още Българската социалистическа партия издигна идеята за създаването на надпартиен, нов модел, за което Вие сега така убедено и професионално говорихте, на управление и финансиране на здравеопазването. Аз лично се чувствам удовлетворен, че след 10-месечни сериозни дебати, в които имаше и много политически искри, и много лични нападки, което е обяснимо за работата на една такава институция, каквато е парламентът, ние всички стигаме до идеята за създаването на един нов модел, който да оптимизира и да върне вярата на българските граждани в здравеопазването. Смятам, че ще получите от нашата парламентарна група и от всички наши експерти помощ при неговото създаване, обсъждане и въвеждане на територията на страната. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря, професор Михайлов. Реплики към изказването на професор Михайлов? Не виждам. Професор Клисарова, заповядайте за изказване.

Вземам за кратко думата, защото всички говорихме за нов модел на финансиране на цялата система, с което мислим еднакво и сме съгласни, само едно малко допълнение – нека към този модел не забравяме и кадрите в здравеопазването. Нашата втора точка – за кадровото обезпечаване, не само на общинските болници, добре, да говорим глобално – на всички болници, за специализациите и за продължаващата квалификация, е изключително важна, затова ние много държим тази точка да влезе в решенията на днешния дебат. Аз имам уверението, че Наредба № 1 от 2015 г. ще бъде променена така, щото достъпът до специализации на младите хора

са база за специализация и то по определени специалности. Приветствам идеята от 2016 г., че даде възможност все пак някои модули да се вкарат в областните или в останалите болници, но нека да видим Наредба № 18 за акредитацията на болниците и Наредба № 1 от 2015 г. и да променим сегашното състояние, сегашния модел и начин на специализиране. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема професор Клисарова. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, доктор Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! В краткото време, което ми остава, искам да Ви кажа, че с проектите за решение, независимо от коя политическа група са, ние определихме какво трябва да направи Министерството на здравеопазването, но пропускаме други три субекта в този процес. Единият е Националната здравноосигурителна каса. Задавам въпроса: възможна ли е промяна в начина на финансиране на договорните партньори в рамките на бюджета на НЗОК? Отговорът ми е: да, и ние ще докажем, че това е възможно. Така стигаме до втория субект – това сме ние, Народното събрание. Трябва да улесним максимално със законодателни инициативи този процес на договаряне в началото на тази година. И третият субект – самите общински болници. Засега те все още са търговски дружества и като такива трябва да намерят такива форми на вътрешно преструктуриране, на обединения между тях, които да им гарантират запазване и модерно развитие в интерес на пациентите в съответния регион, а оттам – и на България: обща администрация, общи конкурси за доставка на лекарства, консумативи, горива и други, диференциация и синхронизиране на медицинските услуги с цел осигуряване на по-добър достъп, качество и човешко отношение към пациентите. И не на последно място, синхронизиране с работата на териториално представената доболнична помощ. Така ще постигнем удължаване живота на пациентите и запазване здравето на българския гражданин. Имаме го швейцарския опит. Там правят групи болници. Давам пример – Тун, Фрутиген, Интерлакен. В Тун е центърът, а всичко останало са в една обща група, с обща администрация.

Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване, колеги. Първо ще гласуваме Проекта за решение, внесен от 71 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 854-00-3, от 19 януари 2018 г. Гласували

Преминаваме към гласуване на третия Проект за решение, внесен от 8 народни представители от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, № 854-02-10, от 1 февруари 2018 г. Гласували

Днешният въпрос може да го считаме за малко продължение на дискусията, която продължи тук повече от час, и да изразя не само своето притеснение, но и притеснението на шуменските граждани и лекарите относно състоянието на шуменската областна

дата 26 юли 2017 г. никак не е розово – увеличени задължения, увеличени неразплатени разходи и нещата напротив, не се подобряват. В същото време имаме – и аз ще Ви го предоставя тук, господин Министър – протокол от заседанието на Комисията по

Още повече, той в свои интервюта заявява, че ще продължи своята политика. Само да припомня, че този господин вече фалира една болница в град Нови пазар. Сега ще чуем Вашия отговор какво е финансовото състояние на болницата. За 2017 г. е вече на 2 милиона 400 хиляди загуба. Затова моля да ми отговорите: какво е финансовото състояние на „МБАЛ – Шумен“ АД към 31 декември 2017 г., каква е Вашата оценка за мениджмънта на лечебното заведение и какви мерки ще предприемете за подобряване на управлението му? На първо време ще Ви предоставя този протокол. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Уважаеми министър Ананиев, заповядайте за отговор на поставения въпрос.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, е лечебно заведение, което съгласно разрешение за лечебна дейност, издадено на 6 април 2016 2016 г. от министъра на здравеопазването, осъществява дейност по оказване на болнична медицинска помощ освен на адреса на регистрация в град Шумен, и на адреса на бившата общинска „Многопрофилна болница за активно лечение доктор Добри Беров“ ЕООД – град Нови пазар. По предварителни данни, представени от лечебното заведение, общият размер на приходите на дружеството за 2017 г. е 17 млн. 342 хил. лв., от тях 14 млн. 613 хил. лв. са приходи по договори с Националната здравноосигурителна каса, 776 хил. лв. приходи по договори за медицинска дейност и централни доставки на медикаменти и консумативи от Министерството на здравеопазването. Увеличението на приходите на лечебното заведение спрямо предходната година е с 61 хил. лв., но то се дължи основно на несъпоставимост на данните за двата периода, тъй като дейността в град Нови Нови пазар през 2016 г. е осъществявана само през девет месеца. Разходите на дружеството към 31 декември 2017 г. са в размер на 19 млн. 402 хил. лв. и се увеличават с 568 хил. лв., или с около 3% спрямо 2016 г. Увеличението на разходите както в абсолютен размер, така и в процентно отношение е значително по-голямо от увеличението на приходите. Това се дължи на увеличение на всички видове разходи, с изключение на разходите за амортизации, като най-съществено е увеличението на разходите за персонал.

Увеличението е за сметка преди всичко на нарастването на минималната работна заплата за страната и последвалото увеличение на основните работни заплати на персонала в дружеството. За 2017 г. делът на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за персонала представлява 62,16 % от общите разходи на дружеството. Към 31 декември 2017 г. по предварителни данни лечебното заведение отчита текуща загуба в размер на 2 060 000 лв. Задълженията към доставчиците към 31 декември 2017 г. са в размер на 2 млн. 516 хил. лв., при 912 хил. лв. към края на предходната година. От тях просрочените задължения са на стойност 1 млн. 888 хил. лв., при 279 хил. лв. за същия период на миналата година. Пълна информация относно финансовото състояние на дружеството за 2017 г. би могло да се получи след представяне на окончателния, заверен от независим регистриран одитор, Годишен финансов отчет за разглеждания период. Здравеопазването е един от приоритетните сектори на правителството, за който през държавния бюджет се отделят ресурси за изпълнение на целите и задачите за оптимизиране на структурите и правилата за управление на държавните лечебни заведения от обхвата на болничната медицинска помощ. В тази връзка са предприети действия по изготвяне на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол за тяхното изпълнение. Създаването на такива механизми ще даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, което да бъде насочено към ефективно използване на наличните финансови ресурси. Мога в края да спомена, господин Иванов, че Министерството на здравеопазването има план за оптимизиране и преструктуриране на МБАЛ – Шумен, с всичките последващи мерки, които ще дойдат от него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ананиев. Заповядайте за реплика, уважаеми господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Освен да кажа, че съм потресен от изнесените данни, друго не мога да кажа. Вие ми говорите за едно почти декапитализирано дружество.

очаквах да ми кажете нещо оптимистично, но за съжаление това е абсолютен провал! Господин Министър, много Ви моля от името на шуменската общественост, от лекарите, да вземете категорични мерки и те в никакъв случай да не съвпадат с програмата, която ще Ви дам – на управителя на лечебното заведение, в която той казва, че ще закрива още отделения, ще уволнява още лекари с цел да оптимизира. Извинявайте, но няма да има кого да лекуват. Само преди седмица деца, които не могат да бъдат оперирани в Шумен, тъй като вече няма детски хирург, търсят лечебни заведения в други градове. Спешни случаи, господин Министър! Разбирате ли, това е областна болница. Закрихме болницата в Нови Пазар, там са закрити отделения, става нещо страшно. Аз ще Ви дам и този вестник, за да разберете какви планове се готвят. Надявам се Вашите планове да не съвпадат с този план, който господин директорът на болницата е предложил на шуменската общественост, и не само на Вас. Не знам дали на Вас Ви е ясно. Ще Ви предоставя и тези предишни отговори, които съм получавал от министри, където се вижда геометричната прогресия, в която растат задълженията на болницата. Моля от Вас да чуем някакви успокоителни действия, които ще предприемете в тази посока, включително и отстраняване на това некомпетентно управление на шуменската болница. Оттам нататък са заложени на карта животът и здравето на хиляди пациенти, които очакват да получат адекватна и качествена здравна помощ в шуменската областна болница. Това не може да продължава повече, господин Министър! Задавам вече на трети министър този въпрос и се надявам във Ваше лице да намерим човека, който ще намери решението на тези проблеми. Благодаря.

към следващото питане от народните представители Георги Йорданов Йорданов, Валентина Александрова Найденова, Илиан Ангелов Тимчев, Весела Николаева Лечева, Валентин Георгиев Ламбев и Милко Недялков Недялков относно осигуряване на родилната помощ в страната.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос е следващият в поредицата, в който отговаряме на питанията на жители на определени общини в страната за липса на достъп до определен вид медицинска помощ. Вие знаете, че миналия път Ви питахме и Вие отговорихте за липсата на помощ „уши-нос-гърло“ във Велико Търново. Единият въпрос, едната част от въпроса е за нарушен достъп до родилна помощ в Свищов. От 2012 г. АГ-отделението, в което се осъществяват ражданията в град Свищов, е затворено поради финансови причини вероятно. Населението, което обслужва болницата в Свищов с този вид дейност, е около 40 хил. души по наши изчисления. Тоест има достатъчен брой жени, които се нуждаят от този вид помощ. По същия начин стои въпросът и със затваряне на родилното отделение в Тетевен, където поради кадрови проблем – вероятно колегите се сещат за един казус няма достатъчно АГ-специалисти в Тетевен, които да работят там, и затварят отделението. За съжаление двете отделения – в Свищов и в Тетевен, са на значително разстояние от другите родилни отделения, които предлагат такъв вид помощ. За Свищов се касае за 83 км до Търново, за Тетевен за над 60 км до Ловеч, до Плевен, а там и районът Моят въпрос към Вас, тъй като и двете родилни отделения са затворени трайно – там имаме определена необходимост от този вид помощ, е: какво прави Министерството на здравеопазването, за да осигури достъп до родилна помощ на населението от тези два региона – Тетевен и Свищов? Благодаря. Благодаря, господин Йорданов. Имате думата за отговор, господин Министър. Тъй като процедурата, в която се намираме, е питане, имате възможност за пет минути отговор.

Осигуряването на медицинско обслужване на населението следва да се разглежда комплексно по отношение на цялостната медицинска мрежа – спешна медицинска помощ, първична и специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ. Анализите за потребностите във всяка медицинска специалност, включително акушерство и гинекология, са на база изискването за осигуряване на равнопоставен достъп до качествени дейности по отделни нива на компетентност. Равнопоставеният достъп до родилна помощ не се свежда до осигуряване на легло в болница, където няма специалисти и необходимата апаратура. В края на 2012 г. е закрито отделението по акушерство и гинекология с първо ниво на компетентност и дейност по неонатология в МБАЛ „Доктор Димитър Павлович“ – град Свищов. В края на 2015 г. е закрито и акушеро-гинекологичното отделение с първо ниво на компетентност и дейност по неонатология в МБАЛ „Ангел Пешев“ – Тетевен, поради несъответствие с изискванията на медицинските стандарти за качество на болничната помощ. Оттогава в лечебните заведения не се осъществяват съответните дейности. Съгласно наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ жените и здравноосигурените и неосигурените, нуждаещи се от родилна помощ, могат да избират лечебни заведения с разкрити структури по акушерство на територията на цялата страна. Спешните състояние се поемат след прието обаждане на телефон 112 от екипите на системата на спешната медицинска помощ. От направената справка от 2017 г. е видно, че от общините Свищов, Ценово, Борово, Белене, Тетевен и Ябланица са постъпили повиквания за родилки както следва: филиалът за спешна помощ – Свищов, е изпълнил повиквания за 38 бременни жени, транспортирани за родоразрешение в лечебните заведения в град Бяла – 27 жени, в град Велико Търново – 6, и в град Плевен – 5. Филиалът за спешна медицинска помощ – Тетевен, е изпълнил повикванията за 13 бременни жени, транспортирани за родоразрешение в болницата в град Луковит. Филиалът за спешна медицинска помощ – Ябланица, е изпълнил повиквания за 48 бременни жени, от които 38 за родоразрешение и 10 със заплашващ аборт, транспортирани в болницата в град Луковит. Повикванията за общините Ценово и Борово се изпълняват от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ – Русе. През 2017 г. във филиала за спешна медицинска помощ в Бяла са изпълнени 11 повиквания и от филиала за спешна медицинска помощ в Две могили – 2. Всички бременни жени са транспортирани до болницата на град Бяла. Бременните жени от община Белене се обслужват от филиала за спешна медицинска помощ – Белене. През 2017 г. до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Плевен, са транспортирани 7 бременни жени. През цялата 2017 г. по отношение на посочените случаи на транспортиране на бременни жени чрез системата на центровете за спешна медицинска помощ от цитираните райони няма такива, при които да са застрашени животът и здравето на родилката. В Министерството на здравеопазването не са постъпвали жалби и сигнали, свързани с медицинското обслужване на бременните жени от тези селища. Това дава основание да считаме, че така структурираната система за спешна медицинска помощ е в състояние да окаже навременна медицинска помощ на жените от общините Свищов, Ценово, Борово, Белене, Тетевен и Ябланица. Министерството на здравеопазването изразява готовност за съдействие и подкрепа на всяка инициатива на местното самоуправление, подобряваща достъпа до медицинско обслужване на населението в посочените общини,

Днес Вие с това, което отговорихте, ни убедихте, че българското население, в частност тези две общини не разчитат на медицинската помощ, а си я осигуряват сами. Вие казахте, че в община Свищов има само 38 случая, при които ги е транспортирала спешната помощ. са се родили повече деца. А другите какво са направили? Да, те просто са си осигурили транспорта, избрали са си мястото там, където имат близки и могат да съществуват. Сега искам да Ви задам въпрос: знаете ли Вие в съседните болници с колко са се увеличили секциото – плановите родоразрешения? Защото липсата на нормален достъп във времето до родителното отделение води до това – до планово раждане, което означава, че жената отива, избира си лекаря и две седмици преди датата на термина се прави секцио. Да, липсата на нормален достъп до тези отделения принудиха да вдигнем до висоти – доктор Поповски го няма – секциото. Моля Ви, кажете на експертите да мислят нормално. Ако ме убедите, че в община Свищов има само 38 раждания през 2016 г., с които се е справила спешната медицинска помощ…

Естествено е, че всяка жена, всяка родилка има право на избор къде да отиде да роди. За нормалните случаи, ако тя е преценила да отиде в някоя друга болница, ние не можем да я спрем. Това е принцип на здравното осигуряване в нашата страна.

на Европа, разговарях с много от моите колеги министри на здравеопазването, включително и с експерти, които се занимават със статистика в системата на здравеопазването. Случайно стана разговор и по отношение на ражданията. Знаете ли кога се открива една болница или едно отделение, или една клиника в по-големите западни държави, за да бъде тя ефективна, за да лекува с най-съвременната техника, с най-добрия персонал? За Европа средното е 1000 раждания на година. Ние понеже сме по-малка държава, по-особена държава, за да има откриване на такова лечебно заведение, трябва да има поне 800 раждания на година. Нека това да го имаме предвид в контекста на тези цифрички, които Ви казах – 39, 40 или да речем с нормалните раждания може да са 140, 150 или 200. Благодаря.

Болницата в Свиленград – на 80 км от Хасково – 200 раждания на година. Хайде да затворим отделението! Благодаря, господин Йорданов. Преминаваме към следващия въпрос към министър Ананиев, той е от народния представител Кольо Йорданов Милев и Георги Георгиев Михайлов относно закриването на Центъра по дерматовенерология в град Сливен. Заповядайте,

По необясними причини, с Решение на общинския съвет на гр. Сливен Центърът по дерматовенерология е закрит с намерение да бъде открито отделение с подобна насоченост в областната болница. Никъде на територията на страната до момента не е реализирано такова закриване на специфични по своята дейност и обхват на пациенти лечебни заведения. По наше мнение за закриването прозират лобистки интереси с оглед овладяване на сградата и прилежащия терен. Нашият въпрос към Вас, имайки предвид, че това е свързано и с националната сигурност, тъй като в област Сливен имаме доста райони със смесено население, има и женски затвор, също така и база за мигранти в с. Баня, Нова Загора, какво е решението на Министерството на здравеопазването за осигуряване на тази толкова специфична и социално значима медицинска дейност на територията на област Сливен и какви мерки ще предприемете за недопускане закриването на този център? Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Михайлов и господин Милев, уважаеми дами и господа народни представители! С Решение № 928 от 14 декември 2017 г. на общинския съвет – Сливен, е решено Център за кожно-венерически заболявания – Сливен ЕООД, да бъде прекратен чрез ликвидация. Определен е срок на ликвидацията 8 месеца. Дадено е и съгласие определеният за ликвидатор на дружеството да отдаде под наем всички активи, необходими за разкриване на отделение за кожно-венерически заболявания към МБАЛ „Доктор Иван Селимински“ АД – гр. Сливен. Ръководството на МБАЛ – Сливен, е изразило съгласие да бъде разкрита такава структура в болницата, но само в случай, че й бъдат предоставени сграден фонд, обзавеждане и оборудване, тъй като лечебното заведение не разполага с подходящи помещения и апаратура, които да отговарят на медицински стандарти на кожни и венерични болести. Отдаването под наем на дълготрайните материални активи, които са обезпечавали дейността на Центъра за кожно-венерически заболявания – Сливен, от страна на ликвидатора е временно решение за 8 месеца, какъвто е срокът за приключване на ликвидацията, а заплащането на наемната цена е един значителен разход за Многопрофилната болница за активно лечение – Сливен. В този смисъл, с цел гарантиране на обществения интерес на населението от гр. Сливен и областта е необходимо общинският съвет в Сливен да предложи друга форма на предоставяне на активите, които да гарантират използването им за по-дълъг срок и без значителен финансов разход за Многопрофилната болница. Следва да отбележим, че след прекратяването дейността на общинската болница в гр. Котел, МБАЛ – гр. Сливен, бе натоварена с осигуряването на болнична медицинска помощ на населението от общината чрез разкриване на отделение по вътрешни болести на територията на гр. Котел. На въпроса Ви какво е решението на Министерството на здравеопазването за осигуряване на тази толкова специфична и социално значима медицинска дейност на територията на област Сливен, Ви отговарям, че с оглед максимална защита на интересите и комплексно медицинско обслужване на населението в регион Сливен, след подаване на заявление и документи по реда на Закона за лечебните заведения за разкриване на отделение по кожни и венерични болести в МБАЛ Иван Селимински“ АД, Министерството на здравеопазването ще финализира в ускорени срокове процедурата по разкриване на отделението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър, за отговора. Имате думата за реплика. Заповядайте, професор Михайлов.

Този въпрос има два аспекта. Единият е чисто регионален и на Вас като човек, който е вече навътре в проблемите на българското здравеопазване, трябва да Ви е направило много сериозно впечатление, че, за да се намира регионът на второ място по честота на венерически заболявания, като неговият демографски контингент е несравним със столичния град, това означава, че проблемът наистина е не само медицински, а и социален. Това Това решение на общинския съвет би могло да доведе до допълнителни трудности на дейността на общинската болница, която Вие много добре описахте какви затруднения изпитва, за да разкрие подобен род дейност. В този смисъл и с уважаемия мой колега ние търсим чрез Вас намеса за, от една страна, нетоварене на общинската болница с дейност, която би я поставила в още по-трудно по-трудно положение и тя няма необходимия ресурс да го направи, а и, от друга страна, да се отрази интересът на населението в тази област. Но въпросът има и друга страна и си позволявам да я споделя пред Вас. Трябва да Ви кажа, че още преди, мисля, десет години на територията на Федерална република Германия бяха закрити всички кожни клиники, които се занимават с лечението на кожни и венерически заболявания. Съвременните възможности на дерматовенерологията позволяват 99,9% от пациентите да бъдат лекувани в амбулаторни условия. В този смисъл проблемът има и национално значение, тъй като ние сме свидетели и на територията на столичния град, и на територията на други големи градове за безсмисленото съществуване съвет, което би се изпълнило, ще доведе след себе си тези проблеми – да съществуват отделения с легла, които практически ще останат незаети, тъй като цялата диагностична и цялата терапевтична дейност би могла да бъде осъществена, позволявам си пак да го повторя, в амбулаторни условия. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, обръщам се към Вас в качеството Ви на ръководител на МВР, към което е Специализираното висше училище в Република България с наименование Академия на МВР, което е за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Днес Академията е приемник на най-добрите традиции на специализираното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред. Акредитацията на Специализираното училище, която е дадена на 3 октомври 2013 г. за срок от 6 години и е с оценка 9,02 от 10 възможни. Тази акредитация на Националната агенция по оценяване и акредитация е валидна до 3 октомври 2019 г. Капацитетът на висшето училище е 2000 души в редовна и задочна форма на обучение за нуждите на МВР и службите за сигурност. Акредитирани са и специалности от регулирани професии, а именно: „Национална сигурност“, „Администрация и управление“, „Архитектура, строителство и геодезия“, на които оценката за акредитация съвпада с оценката, която е дадена и на Акредитирани са и докторски програми. Представям тези данни като доказателство, че през последните години Академията на МВР се развива като пълноценно държавно висше училище с национално значение в областта на защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред на Република България, което подготвя високоспециализирани кадри за нуждите на страната, а не само и за ръководеното от Вас ведомство. Като народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разбирам, че в началото на месец ноември 2017 г. е започнала подготовка за промени в учебните програми, която според мен ще доведе до това, че Академията ще загуби акредитацията си. При това става въпрос за необосновани предложения за съкращаване или отпадане на утвърдени и преподавани повече от 30 години учебни дисциплини. Във връзка с това е и моето питане към Вас: Какви са Вашите възгледи като министър на вътрешните работи за развитието на Академията на МВР и защо се налага това преосмисляне и радикална промяна в учебните програми в него? Тези промени съгласувани ли са с Вас? Считате ли, че всички останали реформи в МВР са завършили успешно, поради което се налага реформиране на учебния процес в Академията на МВР? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Стоянов. Имате думата за

Един от основните приоритети в Програмата за управлението на правителството на Република България 2017 – 2021 г. е осигуряване на професионално образование и обучение чрез създаване на надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от практиката, а също а също и чрез подобряване на съществуващите учебни програми и планове. В тази връзка е и моята заповед от месец ноември 2017 г. в Академията на МВР да се проведе и се проведе кръгла маса на тема „Преглед на учебните планове на Академията на МВР“ с единствената цел предприемане на действия за повишаване качеството на обучение в Академията на МВР, подобряване на връзката с практическите проблеми от знания и умения на структурите и обсъждане на предизвикателствата пред обучението в Академията и в системата на МВР. В резултат на проведената дискусия бяха формулирани проблемите и бяха предложени механизми за решаването им. Не са предлагани и не се предвижда – това, което Вие твърдите, отпадане на учебни програми. Представителите на главните и областните дирекции в Министерството са изразили своите удовлетворения от обучението в Академията на МВР и са предложили въвеждане на нови дисциплини, нови, с които да се подобри подготовката на обучението по-ефективно противодействие, но и области като областта на тероризма, организираната и конвенционалната престъпност – в последните две Сега действащите учебни планове за обучение по съответните специалности в Академията на МВР са съобразени с европейските изисквания в областта на обучението и полицейските служители, и служителите по пожарна безопасност и защита на населението както по отношение на съответните дисциплини, така и съотношението на теорията към практиката в полза на практическите занятия също е подобрено. Високите оценки на Академията от Националната агенция по оценяване и акредитация, са вследствие на съответствие на учебната документация с целите, принципите, насоките и стандартите на качеството в европейското пространство за висше образование. май 2015 г. има такова, с което ние се съобразяваме, и съответно националното законодателство, в случая Закона за висшето образование. С моя заповед е създадена работна група от представители на политическия кабинет на Академията на МВР, представители на водещи дирекции, които да подготвят промени в нормативната база с оглед повишаване капацитета на Академията на МВР. В допълнение трябва да кажа, че повишаване капацитета на Академията е част от Програмата за управление на правителството в периода 2017 – 2021 г., с което започнах: Приоритет 17, цел 51 – 52, мярка 203. Реализирането на целта за съвременно образование, обучение и обновена материална база – ще Ви кажа някои от тези цели, които се включват за реализирането на тази цел. Двойно увеличаване капацитета на Академията на МВР – от 1000 на 2000. Почти сме го изпълнили. Гарантиране на унифицирана форма на обучение на новопостъпващите полицаи, построяване на полигон за практическо обучение в Академията на МВР на място, на територията, където се намира Академията, по отношение на полицейската и противопожарната дейност и защита на населението. Струва ми се, другата седмица ще открием този полигон. Така поне ми докладваха. Пълно обновяване на Център за първоначална професионална подготовка. Пълно обновяване! В Центъра на Академията на МВР в Пазарджик и концентриране на цялото обучение на новопостъпилите полицаи, както и фокусиране върху състоянието на центровете в Казанлък и във Варна. Те са за обучение по линия на граничен контрол и обучение на чуждестранни граждани за полицейски дейности, когато стане възможно и има такава нужда. На следващо място, провеждане на текущо обучение на служителите, които противодействат на организираната престъпност, свързано с така нареченото „каналджийство“ и трафик на хора, във връзка със засиления миграционен натиск – нови обстоятелства, от няколко години имам предвид, за противодействие на корупционни прояви и изпирането на пари. На последно място, искам да отбележа, че обучението, както беше досега – около 2 хиляди разследващи полицаи, нашата цел по тази програма е да увеличим капацитета, да обучаваме повече от 6 хиляди, ние сме си поставили границата Включително тук е мястото да благодаря и на прокуратурата. Те изявиха готовност да помогнат при обучението, включително с лектори и присъствие за обучението на тези толкова важни наши служители и разследващи полицаи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Радев. Заповядайте за два уточняващи въпроса, уважаеми господин Стоянов. Само един въпрос. Господин Министър, предвижда ли се премахване, или намаляване на задължителните правни дисциплини, под предлог обучение в други висши учебни заведения, съкращаване на магистърски програми, премахване на задочното обучение

утвърдени, или както Вие казахте – преподавани повече от 30 години учебни дисциплини. Фактически не е вярно твърдението, че при промяна на учебните програми в Академията на МВР, ще се загуби акредитацията. Дори, напротив. Съгласно критериите за програмната акредитация, акредитирането на учебните програми и програми в изискванията на потребителите, ще се повиши крайната оценка на акредитацията. На дневен ред пред Академията стои задачата не просто да обучава, а да обучава на това, което е необходимо на структурите. Неслучайно правихме тази кръгла маса. В

Беше проведена и анонимна анкета с всички участници, която показа, че целта на кръглата маса е постигната. Предложенията бяха обобщени от дирекция „Човешки ресурси“ и изпратени за становище до участващите структури, с по-широк поглед и от самите служители. Няма необосновани предложения, няма предложения, да повторя и да го подчертая, за отпадане на утвърдени учебни дисциплини. Напротив, има предложения за разкриване на нови дисциплини и за промяна на съдържанието, акцента и съотношението на някои от съществуващите. Правните дисциплини, записах си току-що – добавихте и този въпрос. Ще Ви отговоря във времето, което имам. Академията на МВР и Академията на Министерството на отбраната са специфични висши учебни заведения. Най-добре е те да обучават на това, в което са най-добри те. На други места, в други висши учебни заведения в страната, има други колеги, наши съграждани – професори, доценти, преподаватели, които могат да обучават много по-добре, включително и наши служители, ако ги обучаваме в нашата Академия по дисциплини, където в другите учебни заведения са по-добри. Това е краткият отговор. Нямаме решение какво ще изваждаме, какво ще добавяме. Това ще го реши общността. Неслучайно ние не посягаме рязко към промени в Академията на МВР – в структурата, в състава, в дисциплините, включително в тези три центъра, които изброих, по причина, че там – в науката, в образованието, се пипа с кадифени ръкавици. Аз лично, като израсъл в тези среди, много добре знам това и те няма да бъдат на последното място, няма и да започнем с тях преструктурирането на Министерството, тъй като ще има такова. Само да вметна, че март месец ще получим може би първия драфт на това, което ще се случи със структурно-функционалния модел, а след това до края на лятото ще имаме окончателния. Тогава ще се вземат решенията и за Академията на МВР. Така че бъдете спокоен! Сигурно са основателни повечето Ваши въпроси, но моят отговор е такъв: няма да има нещо, което да притесни другите, в посока да влошим състоянието на Академията. Напротив, всички сме ангажирани и се опитваме да направим обратното. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте, имате възможност да изразите отношение към отговора на министър Радев. Благодаря Ви, господин Министър. Вие сам разбирате, че аз съм пристрастен като бивш служител от МВР и като човек, който е завършил в един предшестващ период Академията. Отговорът на този етап ме удовлетворява дотолкова, доколкото не е взето решение. Следва да имате предвид, и това Ви умолявам, че при взимането на решение трябва да се отчетат следните няколко фактора. Първо, един учен се създава минимум за 15 – 20 години. За един учен в Академията на МВР по специални дисциплини този период е значително по-голям, защото той трябва да мине през самата система на МВР, условно казано, през системата на производството да се запознае със спецификата на работата в МВР. На второ място, това дава възможност за вътрешно израстване на кадрите в МВР, те да имат хоризонт за развитие. Обучението в други учебни заведения не е гаранция, че тези кадри ще израснат в йерархията. На трето място, което може би е най-важното, в момента ние сме в една изключително сложна, нека кажем, оперативна, сложна криминогенна обстановка, в която престъпността непрекъснато се интелектуализира затова трябва изключително високо подготвени кадри, които са, нека кажем думата – надъхани, да се борят с престъпността. Грешните решения с лека ръка могат да доведат до отлив от кадри и след това ще трябва десетилетия, за да се достигне до сегашното ниво. Смятам, че ние сме малка страна, за да се лишаваме от най-ценните си кадри, в това число и от системата на МВР. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Пристъпваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Иван Иванов, относно издирвани лица с влязла в сила присъда. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Този въпрос, въпреки че причината за неговото задаване остана някъде наред, господин Министър.

според Вас е извършило това тежко престъпление, дълги години се е подвизавало на свобода, при положение че е трябвало да бъде приведено за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.

работи. Министерството на правосъдието ми даде някакъв отговор, който ще видим дали кореспондира с това, което Вие ще кажете. Много е важно не само за мен, но и за българското общество, в момента циркулират в страната или в чужбина, вместо да излежават своите присъди. Най-лошото е, че никой към днешна дата не може да ми отговори колко от тези лица, които трябва да лежат в затворите, са с тежки присъди, осъдени са за тежки престъпления, които са способни да извършват подобни зверства, защото това също притеснява българските граждани. Обществеността трябва да знае какви хора обикалят около нас.

тези издирвани лица. Трябва да Ви призная, че, когато отидох и седнах на бюрото още в началото, когато ми даваха всяка сутрин един бюлетин, ми правеше впечатление числото с издирваните лица. Веднага се поинтересувах: от тези толкова много – това четирицифрено число, кои, какви са вътре, опишете ми. Как може една малка България да издирва толкова хора и да не ги намира? Те извън държавата ли са, вътре в държавата ли са?! Това го направихме постепенно. Този случай само ескалира и фокусира вниманието, както и Вие го правите. Ето какви са числата сега, в момента, и които аз Към 15 януари 2018 г. от МВР са обявени за общодържавно издирване 1126 лица от категорията с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“. Това е конкретният Ви въпрос и конкретно Ви отговарям.

и съм разпоредил да ми направят сравнение. С какво могат да ми кажат дали е голямо, или е малко, освен да го сравнят с нещо – или със стари периоди, да речем, или какво се случва в другите държави? Аз се интересувам: в Румъния – на повече от седем милиона, както сме ние, там на процент от населението – на сто хиляди, толкова ли издирват, колкото ние? В Сърбия, в Австрия, в Германия, подобни държави да са? Чакам да ми дадат този анализ и да ми кажат тук много ли са, или са малко, ние ли не се справяме добре, или пък може би сме някъде в средата?!

явно други излизат. Аз така си го обяснявам и ние пак търсим. Дано това е добро число. Очаквам анализа и тогава, ако ме попитате, или в частен разговор, съм готов веднага да Ви дам допълнителна информация. Тревогата – и Вашата, и моята, а предполагам и на обществото, е такава,

възможност шест души с влязла в сила присъда се разхождат на свобода, независимо къде – в страната, или в чужбина. Това са хора, извършили престъпление! Ще Ще направя един извод тук, но това за мен означава сериозно бездействие и неизвършване на служебните ангажименти години наред, господин Министър. Не знам това нещо да не се е превърнало в рецидив в работата на Министерството, защото забелязвам едно прехвърляне на отговорности министърът на правосъдието прехвърля към Вас, към Прокуратурата. Кога ще престане това нещо, защото това ще стане всеобща безотговорност? Какво чакаме, следващият зверски случай на убийство ли да се случи, грабеж, изнасилване?!

местата за изтърпяване на наказание и лишаване от свобода 634 лица. Само от 1 януари до 15 януари – 18 лица не са се явили, при положение че променихме Закона – да ги задържа и веднага да влизат. Нали така? Какво се е случило с тези с тези 18 лица?! Честно Ви казвам, усещането, което остава в нас и обществото след тези изнесени данни, е, че има систематично неизпълнение на задълженията. Вие да дойдете тук и да ни докладвате, че от тези 1126 лица няма нито едно, което не е приведено за изпълнение на присъдата. В противен случай,

Благодаря, госпожо Председател. Само едно уточнение, което е важно, може би да го чуят от трибуната тези, които ни гледат и ни слушат. Това е така, тези бройки сигурно са такива, каквито са казани от правосъдието. Особеността е, втората половина на миналата година има промяна в законодателството, и вече в съда, когато им кажем: „Вие сте за затвора“, не ги пускаме, пък ще ги вземем след това от вкъщи, при мен имам такива, кюстендилски, директно отиват в затвора. Надявам се дори само с тази мярка, която благодарение на народните представители мина и има законодателство, тези бройки да намалеят. постъпили. МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Това казвам, дано намалеят драстично, надали ще стигнем до нулата. И да видим каква е международната практика. Къде се намираме ние и ако трябва още ресурси и каквото трябва да се сложи в тази посока, защото това са потенциални, както казахте, ако не убийци, поне престъпници, щом са осъдени. Те не са някакви случайни хора. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Гьоков относно надписите върху униформите на българските полицаи, пътни полицаи и гранични полицаи. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, годината е 862 г. Тогава е създадена първата българска азбука – глаголицата, от Константин-Кирил Философ. Малко по-късно в Преслав в Първата книжовна школа в България, основана от княз Борис I, e създадена кирилицата, наречена така пак в чест на Константин-Кирил Философ. Хиляда сто петдесет и шест години по-късно, след като българите си имат собствена азбука и творят на нея повече от 11 века, надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите им и така нататък, са само на латиница, на английски, въпреки че Великобритания почти напусна Европейския съюз. След като днес 300 милиона по света пишат на кирилица, в родината на кирилицата, в която живеят седем милиона българи, надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, автомобилите им и така нататък, са само на латиница – на английски. Макар и от 1 януари 2007 г. с встъпването на България в Европейския съюз, заедно с латиницата и гръцката азбука, кирилицата да е една от трите официални азбуки на Общността, днес, 11 години по-късно, надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите им и така нататък, са само на латиница. Това ме навежда на един въпрос, формулиран по друг повод, разбира се, още преди години от Паисий Хилендарски „О неразумний юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?“. Та, господин Министър, срамим ли се ние българите от своя език и ако не, защо надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите им, на техниката им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

В администрацията са ми подготвили три страници за това време да Ви прочета къде всъщност и какви са надписите. Краткият отговор може да бъде само с едно изречение – няма нито униформа, нито автомобил, нито знаци, където да има надпис само на английски. Навсякъде има и на български. А Вие тук дръпнахте една реч кой се срамува и кой не се срамува от кирилицата. Не знам къде сте ги видели? Излизайки от Министерството, идвах насам пеш, спрях полицай и го накарах да се обърне. Той сигурно ни гледа и ни слуша или ще ни чуе довечера.

къде се поставят надписи, как се поставят надписи. В тази Наредба съгласно чл. 3 – 4 е определено, че пагоните и емблемите на облеклото, даже не знам дали да Ви го чета цялото, има едно Приложение № 2, където е изписано… И ето например, нагръден знак. На нагръдния знак, на предната лява част на якето, ризата, пуловера, на линията на гърдите се поставя правоъгълен сребрист надпис със съответната структура, изписан на два езика – на български, и под него на английски.

Същото е с автомобилите на Главна национална полиция, обърнете внимание, може би не сте видели. Надписи на вратата – пише „Полиция“ на български, на преден и заден капак пише „Police“ на латиница или на английски.

И последното, на което да обърна внимание, което тук са ми написали – „Зоополицията“. И там е така, 25 автомобила вече брандирахме, знаете, надписи върху лява и дясна страна, пише „Зоополиция“ на български,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Сигурно смятате, че с въпроса си целя да Ви провокирам или по някакъв някакъв начин да се заяждам, не е така. На този факт, между другото, ми обърнаха внимание група граждани, които посетиха приемната ми още миналата година. Аз си признавам, че до този момент не бях обърнал сериозно внимание на това, но заедно с тях погледнах и аз, както Вие казвате, и аз тогава не видях. Не знам какво сте гледали Вие и какво гледам аз, но има разминаване в това, което казвате Вие и което виждам аз. Ще го проверя наново, не е проблем. На друго ме наведе мисълта, не че е някакъв съществен проблем за полицията да си върши работата, какъв ще е надписът, на български или на латиница. Но аз се замислих за друго и бавя въпроса от миналата година, и сега те ми напомниха пак, наскоро, като идвах да задам въпроса към Вас. Но аз си помислих още тогава как бавно и постепенно, и подмолно, подмолно, хайде така ще го нарека, се подменя българската идентичност и ни правят „европейци“, но европейци в кавички, не в добрия смисъл, а в лошия смисъл го задавам този въпрос, защото трябва да защитим българския език и българската идентичност. Някъде в интернет срещнах твърдението, че в Русия пишели повече на кирилица, отколкото в България, и се замислих, възможно ли е това в родината на кирилицата – някой да ни изпреварва по употреба на нашата писменост. Аз пак Ви казвам, ще проверя това, което ми казвате, още сега на паркинга ще погледна човека. Но Но самият факт, ето Вие ми казвате, аз се хващам за това, което прочетохте. С големи букви на предния капак на полицейските коли пише „Police“, а на страничните врати пише с малки букви „Полиция“ на български. Не е нормално, аз мисля, че като живеем в България големият надпис трябва да е на трябва да е на български. И ако може тогава за туристите, за всички… Не знам колко процента са туристите и колко процента са българите в момента, но ще се съглася и ще проверя това, което казвате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков. Желаете ли дуплика, господин Министър? Очевидно не. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета. Заповядайте, уважаеми професор Михайлов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! От средствата за масова информация стана печално известен фактът през последната седмица за до смърт от домашно куче бойна порода. Веднага в следващите 24 часа излезе нова информация за възрастен човек, който е нападнат също и за щастие изпохапан сериозно, но не до смърт от също така домашно куче. Тук пред мен се намира една карта на територията на континента Европа, в която веднага се вижда, че принципите на отглеждане и охрана на подобен тип домашни любимци да ги наречем условно, са много стриктни в огромната част от континента и от Европейския съюз. Единствено в това, което виждам на картата, на територията на Западните Балкани, може би това има някакъв символичен смисъл, такива правила не съществуват. Там има строги ограничения и строги изисквания към отглеждащите подобен тип бойни породи. Тези сведения периодично се появяват в българската преса и, когато човек направи справка за наредбите за охраняване на обществения ред в Столична община и в другите общини на страната, се вижда, че тези наредби са изписани много професионално, много съвестно, но истината е, казвам Ви от личен опит, че на територията на София, която аз познавам най-добре като жител на София, нито в Борисовата градина, нито в Южния парк тези правила изобщо не се спазват и по никакъв начин не се и контролират от органите на реда, били те Общинска полиция или органите на Още повече, че има много строги правила и за часовете, в които може да става разхождането, и зоните, в които могат да бъдат разхождани домашните кучета. И моят въпрос към Вас е

Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните Българската асоциация по безопасност на храните осъществява контрола по спазване изискванията за защита и хуманитарно отношение към животните, извършва проверки по сигнали при констатирани нарушения и налага санкции – за животните. Органите на местната власт осъществяват контрол за изоставяне на животни на територията на общината, за идентификация и регистрация на кучетата, за спазване изискванията за защита на животните в приютите и на територията на съответната община. Съгласно чл. 472, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност нарушенията, свързани с неупражняване на контрол спрямо домашните животни, когато не се касае за престъпление, се установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и районите. Наказателните постановления се издават от съответните кметове. Като пример мога да посоча, че по отношение на контрола на територията на Столична община, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни, контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Столичната община, кметовете на районите, на населените места и упълномощените от тях длъжностни лица от Столичния инспекторат. Съгласно чл. 18 от същата наредба при подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес отива на оглеждане, извършва се съвместна проверка от инспектор на районната администрация и представител на неправителствена организация. Когато писменият сигнал е за агресивно куче на неизвестен адрес за отглеждане, има вече и полицейско представителство от съответното районно управление. То само съдейства за установяване на адреса. Това са ни задълженията. При получаване на сигнал в структурата на Министерството за агресивно куче, за което има достатъчно данни, че може да извърши нападение, сигналът се препраща до компетентните органи – кметове на общини и райони. В Наказателния кодекс са предвидени санкции

И да прескоча тук, защото виждам, че времето ни напредва, едно число – през 2017 г. в страната са образувани 60 досъдебни производства за престъпления по този чл. 325в – 60 досъдебни производства

Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! От справката, която си направихме преди да поставим въпроса към Вас, действително, както Вие изразихте в своите отношения, основната част от задълженията, които в момента се екзекутират от органите на управление в България, не са в правомощията на МВР. Но печалните случаи, които се появяват периодично и то доста често, за съжаление, в пресата, независимо от тези 60 случая, които Вие споделихте, на образувано досъдебно производство, няма да решат проблема при липса на взаимодействие, тъй като за мен, като български гражданин, единствената институция, която може да извърши и превантивни действия, определени при извършване на подобен тип агресивно поведение, и не дай боже, такъв печален инцидент, за който вече споменах, са органите на Министерството на вътрешните работи. Моето предложение към Вас е Министерството на вътрешните работи да потърси възможност за разширяване на правомощията в това направление на охрана на обществения ред, тъй като, по моя преценка, без да мога да направя предварителна оценка на това, сега сформираната от Вас Зоополиция има преди всичко, под влияние и натиск на Асоциацията за закрила на животните, да превентира насилието върху животни,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Михайлов, с Вас като че ли сме се уговорили. Аз откривам Зоополиция, а Вие ми задавате въпрос сега, а може би сте го задали по-рано – аз нямах възможност да идвам няколко пъти на контрол поради Председателството, и, от друга страна, ме питате точно обратното.

не очаквайте от полицията толкова много да пази животните, че да забрави за хората. Те са три члена, другите 300 са за хората. И ние трябва да направим много добър баланс, да не се очаква, че ще спасяваме само животните, а да започваме да спасяваме или всъщност да продължаваме да спасяваме, и то адекватно. Аз съм съгласен с Вас

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър! Позволете ми да благодаря на министъра на вътрешните работи за участието в днешния